Уважаеми колеги, продължаваме заседанието с обсъждания по чл. 18. Има заявено изказване от народния представител Радан Кънев.

Наистина това присъствие в залата по този конкретен текст, който предстои да гласуваме, е повече от притеснително. гласуваме на второ четене най-важния параграф от най-важния Закон, който предстои в календара за тази парламентарна сесия, а може би и за целия мандат на този парламент, защото нов Закон за обществените поръчки не се гласува всеки ден и надали има закон, който да има по-сериозно отражение върху начина, по който се разходват бюджетните средства, което значи едновременно върху корупцията в една държава, върху възможностите за публични инвестиции и за увеличаване на благосъстоянието на нейните граждани. Конкретно. По отношение на България този Закон е с особена важност предвид дългогодишните хронични проблеми с корупцията, които има нашата държава и дългогодишните проблеми с недофинансирането на основни обществени сектори

но и далеч зад всички други наблюдавани богати и правови държави като изпреварваме единствено държави от Близкия Изток, от Централна Африка и някои от най-размирните държави в Южна Америка. Повтарям, 104-о място от 144 наблюдавани държави. При гласуването на този текст, ако ние приемем предложението на вносител или както правилно сбърка господин Караджов – предложенията на възложителите, ние ще отворим нови врати за корупция и за отклоняване на публични средства. Вместо да затворим тези врати, които съществуват до момента, ние ще създадем нови предпоставки за корупционни практики, нови предпоставки за отклоняване на обществени средства и съответно за пилеене на парите на данъкоплатеца и в крайна сметка продължаващо недофинансиране на публичните услуги, които българската държава предоставя. Току-що разбрахме от експертите, че ние не сме длъжни по силата на Европейската директива да отворим всички тези врати. Експертното мнение беше заявено ясно. То подкрепи позицията на всички изказали се народни представители от Реформаторския блок, които подкрепят предложението, част от тези потенциални възможности за злоупотреби да бъдат преустановени чрез гласуването на редактирана версия на този текст. Искам да кажа две думи за последиците, ако ние влошим, вместо да подобрим законодателството си за обществените поръчки чрез гласуване на такъв текст. На първо място, ние няма да мръднем от това 104-о място от 144 държави, а може би ще потънем още надолу, което е кошмарен сигнал към всеки потенциален вътрешен или външен инвеститор. България ще продължава да бъде непривлекателна и за собствените си граждани, и за чуждите инвеститори. Ще се задълбочи тенденцията, по силата на която в България основен инвеститор са държавата и общините, тоест основен инвеститор е данъкоплатецът, на когото бъркаме в единия джоб, за да предоставяме публични услуги с 30-процентова редукция от другия джоб. Защото това сто и четвърто от сто четиридесет и четири места, казано на простия език, на който говорят хората, е отклоняване между 10 и 30% комисионни от обществените поръчки. Втората последица е неизбежното вдигане на данъци, за което финансовият министър вече говори. С гласуването на този Закон българският парламент ще създаде предпоставка много скоро да гласува увеличение на националното данъчно облагане, така както доминираните от ГЕРБ и ДПС български общини вече започват да гласуват увеличаване на облагането в местната власт. Във връзка с всичко изложено и с позицията, която експертите пред нас заеха, аз предлагам по процедура отлагане на този текст, докато достатъчно отговорен представител на изпълнителната власт аз смятам, че достатъчно отговорен е единствено премиерът или вицепремиерът Дончев – дойде в залата, за да обясни нуждата да отваряме всички тези врати към корупцията. Благодаря Ви.

Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преди да пристъпим към гласуване, уважаеми колеги, искам да Ви информирам, че на балкона на Народното събрание са деца, които са гости на Народното събрание по покана на господин Байрактаров, от инициативата: „Деца за мир по целия свят”. Нека да ги приветстваме. Господин Главчев като заместник-председател участва в срещата, която се проведе с тях, по време на почивката в днешния пленарен ден. Първо, подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Кънев за отлагане на гласуването на чл. 18. Приканвам квесторите да помолят народните представители да влязат в залата, върви второ четене на Законопроекта.

Подлагам на гласуване предложението на господин Караджов, което Комисията не подкрепя.

чл. 18 с наименованието му в редакцията по доклада на Комисията.

Няма. Уважаеми колеги, гласуваме чл. 19 по вносител след редакция на Комисията.

№ 2; 4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на: а) 817 524 лв. – за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; б) 817 524 лв. – за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него; него; в) 817 524 лв. – за услуги, пряко свързани с оборудването по букви „а” и „б” за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл; г) 5 000 000 лв. – за строителство, пряко свързано с оборудването по букви „а” и „б” за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;

5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000 лв. (2) Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: 1. при строителство – от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.; 2. при доставки и услуги, включително и услугите по Приложение № 2 – от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. (3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: 1. при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.; 2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по Приложение № 2

случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор. (6) Обществените поръчки по ал. 1, т. 4 на стойност по-малка от съответния праг могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор. (7) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: 1. при строителство – от 270 000

и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор. (9) Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.” К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Гласуваме чл. 20 по вносител след редакция от Комисията. Гласуваме подкрепен от Комисията текст, уважаеми колеги.

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката. (2) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване. (3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка. (6) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. (7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството. (8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на: 1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или 2. или 2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга. (9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва: 1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца – общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца – общата стойност включително прогнозната остатъчна стойност; 2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен – месечната стойност умножена по 48. (10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната: 1. при застрахователни услуги – платимата застрахователна премия и други възнаграждения; 2. при банкови и други финансови услуги – таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания; 3. при поръчки за проектиране – таксите, дължимите комисиони и други плащания. (11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната: 1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца – общата стойност за пълния срок; 2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца месечната стойност умножена по 48. (12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки. (13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство. (14) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. (15) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. (16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки: 1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж; 2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет. (17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

„В чл. 22, ал. 4 след думата „образец” се поставя запетая и се добавят думите: „одобрен от министъра на икономиката със заповед, която се обнародва в „Държавен вестник”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22: „Решения Чл. 22. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата възложителите издават следните решения: 1. за откриване на процедурата; 2. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация; 3. за одобряване на поканата за потвърждаване за потвърждаване на интерес; 4. за предварителен подбор; 5. за приключване на диалога; 6. за определяне на изпълнител; 7. за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания

поканата за участие, както и документацията към обявлението или покана, когато е приложимо. (3) С решението по ал. 1, т. 3 възложителят одобрява и документацията, когато не е одобрена с решението за откриване на процедурата. (4)

прогнозната стойност на поръчката – когато е приложимо; 5. мотиви – в случаите, когато се изискват; 6. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и включва: а) одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата; б) одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация; в) в) резултатите от предварителния подбор, включително намаляването на броя на кандидатите, резултатите от диалога или класирането на участницитe; г) отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, включително свързаните с неприемането на оферти съгласно чл. 72 – когато е приложимо; д) наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимо и наименованието на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще изпълнява; е) установените конфликти на интереси по отношение на кандидатите или участниците и взетите мерки – когато е приложимо; 7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; 8. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му. (6) Решение за определяне на изпълнител не се издава в случаите на поръчки, възлагани след сключване на рамково споразумение с един изпълнител, когато в него са определени всички условия. (7) Възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение на решенията по ал. 1. (8) Освен в случаите по чл. 202,

Чл. 23. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварителни обявления, които в зависимост от вида на възложителя са: са: 1. обявление за предварителна информация – за публични възложители; 2. периодично индикативно обявление – за секторни възложители. (2) Когато възложителите оповестяват намеренията си за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 срокът по ал. 1 може да бъде до 18 месеца. (3) За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да използват обявлението за предварителна информация за оповестяване откриването на процедура. За ограничени процедури и за процедури на договаряне с предварителна покана за участие секторните възложители могат да използват периодично индикативно обявление за оповестяване откриването на процедура. (5) В случаите по ал. 3 и 4 обявлението трябва да: „1. е публикувано между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и 2. съдържа цялата информация: а) по част А от приложение № 4 – за публични възложители; б) по по част А от приложение № 5 – за секторни възложители. (6) При обявяване на процедури по ал. 3 или 4 за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 възложителите могат да използват обявление по ал. 1, т. или 2 за оповестяване откриването на процедура. (7) В случаите по ал. 6 обявлението трябва да: 1. е публикувано между 35 дни и 18 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и 2. съдържа цялата информация: а) по част Б от приложение № 6 за публични възложители; б) по част Б от приложение № 7 – за секторни възложители. (8) В случаите по ал. 3, 4 и 6 в съответното предварително обявление се посочва срок за заявяване на интерес от заинтересованите лица, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от изпращане на обявлението за публикуване.

подкрепен от Комисията текст. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25: „Обявление за изменение или допълнителна информация Чл. 25. С обявление за изменение или допълнителна информация възложителите оповестяват промени в обявленията, поканите и документациите за обществени поръчки и в описателния документ.”

и когато сключват договори при прилагане на изключенията по чл. 13-15. (3) Когато за оповестяване на откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка се използва съответното предварително обявление и възложителят е решил да не възлага други поръчки по време на да не възлага други поръчки по време на периода на неговото действие, това се посочва изрично в обявлението за възлагане на поръчка. (4) В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, както и за услуги по приложение № 2, възложителите изпращат за публикуване обявление по ал. 1, т. 1, което съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие. Когато секторен възложител попълва обявление за възлагане на поръчка, свързана с научноизследователска и развойна дейност (НИРД), информацията относно предмета и количеството на услугите може да се ограничи до: 1. обозначението „услуги за НИРД” – когато поръчката е възложена след процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, т. 1; 2. информация, която е толкова подробна, колкото съдържащата колкото съдържащата се в обявлението, което е използвано като покана за участие в процедура. (6) Информация от обявленията по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, както и такава, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува. (7) Информация, предоставена от секторен възложител в обявлението за възлагане на поръчка, която не подлежи на публикуване, се взема предвид при обобщаване на информацията за

Чл. 29. (1) Възложителите публикуват обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в което посочват информация за изпълнението или за прекратяването на договора. (2) Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от изпълнението или прекратяването на договора.”

(2) Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му. (3) Информация, която се съдържа в обявлението по ал. 2 и чието оповестяване противоречи на закон или на обществения интерес, както и тази, по отношение на която участниците

„Публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз” – чл. 31. Предложение от Данаил Кирилов. Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 35. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 31 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 35. Комисията предлага да се създаде нов чл. 31: „Съдържание на документацията Чл. 31. (1) Документацията за обществена поръчка трябва да съдържа: 1. техническите спецификации; 2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовката на офертата; 3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо; 4. образци на документи, както и указание за подготовката им; 5. проект на договор. (2) При конкурса за проект документацията трябва да съдържа: 1. проектната задача и указания за изпълнението й; 2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта; 3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта. (3) Документацията може да съдържа и други документи, които възложителят предоставя или които се позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офертите или проектите.” Няма. Гласуваме, уважаеми колеги, предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 31 по вносител, тъй като той е отразен на систематичното му място като чл. 35, и Комисията предлага създаването на нов чл. 31. Гласуваме предложението на Комисията.

„Достъп до документацията чрез електронни средства Чл. 32. (1) Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата

посочват условията и начина, по който документацията за обществената поръчка може да бъде получена. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни. (4) В случаите по чл. 102, ал. 3 в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес възложителите посочват мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед защита на конфиденциалния характер на информацията, както и условията и начина за достъп до документацията. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни. (5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите не са длъжни да удължат срока за получаване на оферти, Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 32 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 37. Комисията предлага да се създаде нов чл. 33: „Разяснения по условията на процедурата Чл. 33. (1) Лицата Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или при необходимост от спешно възлагане – до 7 дни. (2) Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133,

Изказвания по двата предложени нови члена? Няма. Гласуваме, уважаеми колеги, предложението на Комисията да бъдат отхвърлени по вносител членове 32 и 33, тъй като са отразени на систематичните им места и съответно гласуваме предложените нови членове 32 и 33. Гласуваме предложението на Комисията.

„Условия и ред за изпращане и публикуване на информация” – чл. 34. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 34 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 38. Комисията предлага да се създаде нов чл. 34: „Покани до кандидатите Чл. 34. Чл. 34. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство за иновации, състезателна процедура с договаряне или процедура нa договаряне с предварителна покана за участие, възложителите изпращат едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферти или за участие в преговори или диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор или решението за приключване на диалог и трябва да съдържа най-малко информацията по: 1. Раздел I от приложение № 8 – за публични възложители;

документацията не е предоставена по друг начин, тя се прилага към поканата.” „Раздел ІІІ – „Документация за обществена поръчка”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел да се измени така: „Раздел III – „Публикуване на информацията”. „Съдържание” – чл. 35. Предложение от народния представител Лъчезар Никифоров. Комисията го подкрепя и го е отразила на систематичното му място в чл. 31. Предложение от Данаил Кирилов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 31. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 35 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. Комисията предлага да се създаде нов чл. 35: „Публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз Чл. 35. (1) В „Официален вестник” на Европейския съюз се публикува информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчки на стойност

6. обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения; 7. обявленията за доброволна прозрачност; 8. обявленията за квалификационни системи. (2) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по приложения № 4-7 в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо – и предмета на поръчката. (3) За всяко от обявленията по ал. 1 възложителят трябва да докаже на кои дати са били изпратени чрез потвърждение за получаване на обявленията, получено от Службата за публикации на Европейския съюз. съюз. (4) В „Официален вестник” на Европейския съюз могат да се публикуват обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за публикации на Европейския съюз

13 – за оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите; 4. обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки. (2) Решенията и обявленията

на получаването на обявленията от Службата за публикации на Европейския съюз, независимо дали е получено уведомление за публикуването им в „Официален вестник” на Европейския съюз. Обявленията могат да се публикуват преди този срок,

Комисията предлага да се създаде нов чл. 37: „Задължения на възложителите във връзка с публикуване на информацията Чл. 37. Възложителите са длъжни да изпращат решенията и обявленията по чл. 36, ал. 1 по по електронен път до Агенцията по обществени поръчки.” Комисията предлага да се създаде нов чл. 38: „Условия и ред за изпращане и публикуване на информация Чл. 38. Условията, редът и техническите способи за изпращане до Агенцията по обществени поръчки и публикуване на информация в „Официален вестник” на Европейския съюз и в РОП,

Изказвания, колеги, по предложените нови членове, плюс наименованието на двата раздела? Не виждам. Гласуваме анблок предложените

Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с електронни средства за комуникация. Инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и оперативно съвместими с най разпространените пазарни продукти

1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти и устройства от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти и устройства; 2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти и устройства или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп, или 3. поддържат друг път за електронно подаване на документи за участие в процедурата. (3) Възложителите не са длъжни да прилагат изискванията по ал. 1, когато: 1. поради специализирания характер на обществената поръчка използването на електронни средства за комуникация би изисквало специфични инструменти, устройства или формати на файлове, които не са общодостъпни или не са поддържани от общодостъпни приложения; 2. приложенията, поддържащи формати на файлове, които са подходящи за описанието на офертите, използват формати на файлове, които не могат да бъдат обработвани от други свободно достъпни или общодостъпни приложения или които са включени в лицензионна лицензионна схема за защита на авторски права и не могат да се предоставят за изтегляне или използване от разстояние от страна на възложителя; 3. използването на електронни средства за комуникация би изисквало специално офис оборудване, с което възложителят не разполага; 4. документацията за обществената поръчка се изисква представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства. (4) Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. (5) При подаването на документи за участие в процедурата възложителите не са длъжни да изискват използването на средствата по ал.1, когато прилагането на средства, различни от електронните е необходимо: 1. за предотвратяване на пробив в сигурността на електронните средства за комуникация; 2. при особено чувствителна информация, чиято защита не може да се осигури при използване на общодостъпни електронни инструменти и устройства и на такива по ал. 2. (6) При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация се гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване. (7) При поръчки за строителство и при конкурсите за проект възложителите могат да изискат използването на специални електронни средства, като инструменти за електронно моделиране на информация. В тези случаи възложителите осигуряват други средства за достъп съгласно ал. 2, докато тези инструменти не станат общодостъпни съгласно ал. 1. ал. 1. (8) Инструментите и устройствата за електронно подаване и получаване на оферти и заявления за участие, както и на планове и проекти при конкурси за проект трябва да гарантират с технически средства и подходящи правила, най-малко че: 1. датата и часът на получаване на оферти, заявления за участие за участие и представянето на планове и проекти могат да бъдат точно определени; 2. няма достъп до предоставените данни преди определения срок; 3. само оправомощени лица могат да определят или да променят датите за отварянето на получените данни; 4. на различните етапи от процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект достъпът до всички предоставени данни

7. нарушенията или опитите за нарушения на забраната за достъп или на условията по т. 2 – 6 могат лесно да бъдат установени. (9) Освен изискванията по ал. 8 по отношение на инструментите и устройствата за електронно предаване и получаване на документите документите за участие в процедурата трябва: 1. да се осигури на заинтересованите лица необходимата информация относно спецификациите за тези инструменти и устройства, включително чрез криптиране и предоставяне на услуга за удостоверяване на време; 2. да се посочи необходимото ниво на сигурност на електронните средства за комуникация на различните етапи от конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка; нивото трябва да е пропорционално на съпътстващите рискове. (10) В случаите по ал. 9, т. 2, когато се прецени, че нивото на рисковете налага използването на усъвършенствани електронни подписи съгласно Закона за електронния документ

и са въвели необходимите мерки за техническото обработване на тези формати. (11) Когато офертата е подписана с електронен подпис, осигурен от доставчик, който е включен в доверителен списък по ал. 10, възложителите не могат да поставят допълнителни изисквания, които да затруднят използването на тези подписи

трябва да позволяват валидирането на получения електронен подпис като усъвършенстван електронен подпис, за който има квалифицирано удостоверение, да се извърши онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден. (13) По отношение на документите, използвани в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка, които са подписани от компетентен орган на държава членка или от друг автор, компетентният орган или другият автор на документите може да определи формата

документ трябва да се съдържа информация за възможностите за валидиране, които да позволяват полученият електронен подпис да бъде валидиран онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Дотук. Изказвания по предложения чл. 36? Няма. Гласуваме предложението на Комисията за редакция на чл. 36 по вносител и преномерирането му като член 39. Гласуваме предложен от Комисията чл. 39.

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 40: „Възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа Чл. 40. (1) При възлагане на обществени поръчки възложителите използват единна национална електронна уеб базирана платформа. (2) Възложителите използват платформата по ал. 1 и при възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система. (3) Платформата по ал. 1 осигурява възможност за: 1. публикуване на решенията и обявленията в Регистъра на обществените поръчки и документациите за обществени поръчки;

(4) Условията и редът за използването на платформата по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.” „Електронни платформи на централните органи за покупки”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 41: „Чл. 41. (1) Централните органи за покупки могат да използват електронни платформи за централизираното възлагане, различни от платформата по чл. 40, ал. 1, при условие че се осигурява техническа съвместимост и свързаност с нея. (2) Централните органи за покупки са длъжни да изпълнят изискванията по чл. 35 и 36 преди да публикуват съответната информация на техните платформи.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по предложението два текста? Не виждам. Гласуваме предложени от вносителите и подкрепени от Комисията, редактирани съответно, членове 37 и 38, които се преномерират съответно като членове 40 и 41. Гласуваме предложение на Комисията за членове 40 и 41.

и следното съдържание: „Чл. 38а. (1) Преди пускане в експлоатация на единната национална уеб-базирана платформа за обществени поръчки, на електронните платформи за централизирано възлагане и на друга компютърни

три лица, определени от министъра на икономиката и три лица, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Поне четирима от членовете на комисията трябва да притежават висше образование в областта на информационните технологии или компютърните мрежи, а поне един от членовете на комисията трябва да притежава висше юридическо (3) Комисията съставя доклад за съвместимостта на съответните компютърни програми с изискванията на закона, който се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. При отрицателно становище на комисията изпълнителният директор отказва с мотивирано решение въвеждането на компютърните програми и платформи в експлоатация и дава на авторите им едномесечен срок за отстраняване на установените нередности. След изтичане на срока се съставя нов доклад от комисията по ал. 2. ал. 2. (4) При положително становище на комисията по ал. 2 изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки допуска с решение използването на одобрените компютърни програми и платформи в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Решението не подлежи на обжалване. (5) Проверката по ал. 1 се извършва и при всяка последваща промяна на компютърните програми или платформи. (6) Докладът на комисията по ал. 2 се съхранява в Агенцията по обществените поръчки

Уважаеми колеги! Благодаря Ви, господин Председател. В последния половин час гласувахме нещо добро – това в България да се създаде една единна уеб-базирана платформа, чрез която да се възлагат обществени поръчки. Също така гласувахме и определени условия към тази единна уеб-базирана платформа, така че сигурността, която се въвежда, да е сигурна, така че тя да е точна и така че по най-обективния начин да да пази тези, които кандидатстват по обществените поръчки. Такъв пример за такова условие например е преди определен срок уеб базираната платформа да не разрешава на който и да било да разкрива информация относно ценовите оферти. Това предложение, което направихме с колеги от Реформаторския блок, цели преди да бъде въведена тази платформа, тоест след като бъде създадена, но преди да бъде интегрирана и имплементирана в България, една комисия от седем човека да уточни дали изискванията на закона са спазени, да тества системата, така че със сигурност да знаем, че тя е достатъчно сигурна и веднъж пусната, след това да не се харчат допълнително пари и да се възлагат нови обществени поръчки, за да може тази система да бъде поправена. Тази комисия сме предвидили да се състои от седем човека: трима – посочени от министъра на икономиката, трима – посочени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и един от Агенцията за обществени поръчки, които трябва да са експерти. вътре в разпоредбата детайлно е казано как точно те оценяват единната уеб-базирана платформа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Делчев. Има ли реплики към изказването? Няма. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители, което е отхвърлено и е неподкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

което е отразено на систематичното му място в чл. 34. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 41 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 34.

предложението на Комисията текстът на вносителя за членове 39 и 40 да бъде отхвърлен, тъй като те са отразени на систематичните им места в други членове. Гласуваме анблок предложение на Комисията за отхвърляне на членове 39 и 40.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 41 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 34. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Гласуваме, уважаеми колеги, предложението на Комисията чл. 41 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 34. Моля, гласувайте предложение на Комисията.

(2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи: 1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки; 2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства; 3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки; 4. протоколите

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица; 8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол. (3) Документите по ал. 2 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка. (4) В случаите на изключението по ал. 2, т. 2 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства. (5) публикуване на документите по ал. 2, се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване. (6) Редът и сроковете за публикуване на документите в профила Закона. (7) С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако

където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито. (2) Решенията по ал. 1 се изпращат: 1. на адрес, посочен от кандидата или участника: а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис или б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 2. по факс. (3) Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението. (4) Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени в ал. 2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.” „Глава шеста – Подготовка на процедурата”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста. „Раздел І – Предварителни действия”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.

Моля, гласувайте направените от Комисията предложения.

„Възложителят обявява лицата и тяхната компетентност, участвали в изготвянето на съответните документи, свързани с обявяването и провеждането на процедурата по дадена обществена поръчка.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44. ПРЕДСЕДАТЕЛ

правенето на документи за обявяване на обществени поръчки се забелязват видими пропуски и неточности, особено при съставянето на техническата част на документите – правят се от възложителите и от различни специалисти с различна квалификация. Много от Вас, които са имали бизнес и извън парламента са се занимавали с такъв бизнес, са се занимавали и със създаване на обществени поръчки, участвали са в обществени поръчки и знаят този проблем. Тук няма нищо

прозрачна процедура и че тези документи, за които ще се харчат много нерви и средства, са написани от компетентни хора. Това е смисълът на предложението, нищо повече. Това че в европейските директиви няма този текст, не означава, че в България нямаме този проблем. Много неща в Европа не са проблеми, но в България са проблеми. Това е сериозен проблем и тези от Вас, които знаят за какво става дума, разбират какво искам да предложа. Особено в техническата част на поръчките стават безумия, стават неща, по които човек не може да си направи офертата.

Няма. За изказване – господин Филип Попов. Благодаря, госпожо Председател. направен опит да се обясни какво е това, а именно – да потърси съвети от независими експерти или органи, или от други участници на пазара. По-надолу в ал. 3 е направен опит тези независими експерти или участници на пазара да не бъдат поощрявани и в едно по-благоприятно състояние по отношение на проведената обществена поръчка. Само че мерките, които са предвидени в чл. 3 и надолу, по никакъв начин не могат да гарантират прозрачността и справедливостта на тази обществена поръчка. По отношение на предложението на господин Андреев, не мисля, че с обявяването на компетентността и квалификацията на експертите ще стигнем до по-голяма прозрачност в процедурата, затова се присъединявам и апелирам целият чл. 44 да отпадне и да бъде отхвърлен от Народното събрание. Благодаря. Реплики към господин Попов? Няма. Други народни представители за изказване? Няма. Дебатът е закрит. Преминаване към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Караджов

Възложителите могат да включат в изискванията за изпълнение на поръчката специални условия, свързани с икономически или социални аспекти на изпълнението, иновациите, опазването на околната среда

участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните към предоставяните услуги.

Комисията подкрепя теста на вносителя за чл. 51 с наименование „Маркировки”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52: „Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства Чл. 52. (1) Възложителите могат да изискват от участниците и

когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатите или протоколите от изпитване по ал. 1 и 2 или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че строителството, доставките и услугите отговарят на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката. (4) Компетентните органи, които имат право да издават документи по ал. 1 и 2, предоставят при поискване на лица от други държави членки информация в рамките на своята компетентност, освен ако в нормативен акт не се съдържа забрана за предоставяне на такава информация. (5)

седма – Изисквания към кандидатите и участниците”.

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 260 от Наказателния кодекс; г) престъпление против стопанството

към община и аналогични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или да са доказани от възложителя с подходящи средства; 3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на държавата, в която е установен; 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 5. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; е установено, че е виновен за неизпълнението на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции; 7. е опитал: а) да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или подвеждаща информация, или б) да да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 8. е налице неравнопоставеност в резултат от нарушение на принципа на свободна конкуренция в случаите по чл. 44, 5; 9. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 10. с влязло в сила съдебно решение е установено, че при изпълнение на договор за обществена поръчка, кандидатът или участникът не е спазил приложими задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, произтичащи от актовете по приложение № 10; 11. налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.” 2. Алинея 2 се допълва така: „(2) Изискванията по ал. 1, т. 1, 4, 7 и 11 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, както и за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи и до други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи,” 3. Алинея 4 се отменя. Предложението по ал. 1, т. 7 е оттеглено. Комисията не подкрепя предложението в останала му част. Предложение от народния представител Георги Кадиев, което е подкрепено по т. 1 и неподкрепено в останалата му част, а именно: „2. В ал. 1 т. 2 на чл. 54 текстът „и/или към община” се заменя с „и към общината, в която е регистриран, и/или към общината, в която кандидатът

закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на държавата, в която е установен.”

п.т. в) след думата „кодекс” се добавя изразът „както и престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс”; 2. добавят се и следните нови п.т.:

че при изпълнение на договор за обект на обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. (1), не е било извършено договорено изплащане към подизпълнител, заявен съгласно изискването на чл. 66, ал. (1); 9. при осъществяване на търговската си дейност; кандидатът или участникът не е спазил приложими задължения в областта на действащото трудово и осигурително законодателство включително и по условията на труд, установимо с декларация или актове на органите

по принцип по буква „а” и неподкрепено в останалата му част, а именно: „б) в алинея 1 се създава нова точка 8 със следния текст: „8.

а след думите „социалноосигурителни вноски” се добавя „или разходи към работниците или служителите”.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54: „Основания за задължително отстраняване Чл. 54. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл.

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на

не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато: 1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.” Изказвания? Господин Методи Андреев. Този текст е изключително важен – текстът на чл. 54, ал. 1, тъй като за първи път се изброяват качества, които, ако ги притежава една фирма, не може да бъде допусната до участие в обществена поръчка. Само че ние някак си много свенливо ограничаваме тези условия. Примерно не мога да разбера поради каква причина, говорейки, разбира се, за честни и почтени избори, премълчаваме или не приемаме предложението, ако една фирма е участвала активно във формирането на даден вот, тоест е реализирала престъпление съгласно НК спрямо политическите права на гражданите. Има много случаи в последните и по-предишни избори, когато това. Даже имаше и разследване на известни телевизии за такива фирми. Не мога да разбера защо толерираме по този начин фирми, които използват монополното си положение в даден район и влияят върху вота на гражданите!? Не мога да разбера поради каква причина това нещо е отхвърлено като условие една фирма да не участва в обществена поръчка! След това, когато говорим за престъпления против интелектуалната собственост – това са едни от най-сериозните престъпления в модерния свят. Не е тайна, че много фирми в нашата оръжейна промишленост ползват интелектуална собственост, без да я притежават – на ВМЗ, и по този начин конкурират държавното предприятие и държавата прави за тях закрити обществени поръчки, в които те участват с не тяхна интелектуална собственост. Това е факт и тук има хора, които знаят за този факт. Не мога да разбера защо примерно е отхвърлен този член – когато има престъпление против интелектуалната собственост – чл. 172 и 172б?! Не мога да разбера. Не е нормално! Модерна държава ли сме, или ще стимулираме кражбата на интелектуална собственост и печеленето на обществени поръчки по този начин?! След това: престъпления против митническия режим. А говорим против контрабандата, когато става дума точно за това – да ограничим възможността фирми, участващи в такъв вид дейност, да не участват в обществени поръчки, ние го отхвърляме? Ето това не мога да го разбера. От това, което Комисията подкрепя, не можах да разбера дали в редактираните предложения на Комисията има ясен текст, който да сложи край на неизплащането на задължения към подизпълнителя. Това се превърна в пандемия в България. Маса фирми фалират затова, че големи, мощни корпорации, които се ползват с политическа подкрепа, печелят обществени поръчки, след което на подизпълнителите не се изплащат пари. Това е известен факт от години наред. Ако това го няма разписано точно и ясно в условията за това една фирма, която е допуснала такова нещо, да не може да участва в обществени поръчки, значи ние закриляме и стимулираме по този начин неплащането към подизпълнители. Това за мен са изключително важни факти, които не бива да ги премълчаваме, ако правим модерен закон. Смятам, че този Закон има амбицията да бъде един модерен, действително европейски закон, но без тези неща някак си не върви. Тези неща ги знаем и ако не сме ги спрели сега, няма кога друг път да ги спрем. Затова моля да подкрепите тези предложения, защото те касаят точно такъв вид престъпни деяния! Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Никифоров и група в неподкрепената му част от Комисията. Гласуваме.

Гласуваме. Гласували 92 народни представители: за 26, против 6, въздържали се 60. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на господин Кадиев в неподкрепената му част от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на господин Методи Андреев в неподкрепената от Комисията част. Гласували

Сега гласуваме наименованието на чл. 54 и редакцията му съгласно доклада на Комисията.

поради изтичане на времето, предвидено за днешното пленарно заседание. Утре редовно пленарно заседание с начален час 9,00 ч. Закривам заседанието.